Моля народните представители да заемат местата си. Продължава дебатът по обсъждания законопроект. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, господин Корнезов.

председател. Уважаеми народни представители, някои от взелите думата тук народни представители поставиха въпроса относно съобразността на този законопроект, който всъщност има 6 параграфа – на половин страничка, и основния ни закон – Конституцията. Това ме провокира съвсем накратко да се спра на този въпрос от гледна точка на Конституцията. Всеки закон има своя цел. Е, каква е целта на този закон? Ами целта е да се прочисти СЕМ от неудобните и мнозинството, управляващите, специално ГЕРБ да има доверие в тези, които остават. Това е целта. Защо? Ами ясно е – защото предстои избор на генерален директор на Националното радио, респективно на Националната телевизия. Как се постига обаче тази цел? Ами със закон! С този закон, пак казвам, който е на половин страничка, се уволняват четирима членове на СЕМ, които, обърнете внимание, имат мандат.

Този специфичен и много деликатен закон – виждате че е променян над 20 пъти от 1998 г. насам, касае конституционни права на гражданите. Примерно чл. 40, който третира свободата на словото - СЕМ е пряко свързан със свободата на словото. Тоест свободата на словото да не зависи от политическата конюнктура и никоя политическа формация – днешна, вчерашна или утрешна, да не слага ръка върху свободата на това слово, което е всъщност основната гаранция за една демокрация! Ето първото измерение. Второто – мандатът. Уважаеми колеги, въпросът с мандата и мандатното правоотношение е конституционен въпрос. Редица органи в Конституцията са с мандат! Това не е само, както колегата каза тук, Висшият съдебен съвет. Това са примерно и главният прокурор, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, местните органи на властта, ако щете и нашият парламент е с мандат, и всеки от нас има някакъв мандат! Така че това е проблем на Конституцията, на основния ни закон. А какво означава мандат – това може да се прочете във всеки един учебник. Тук просто ще ви го припомня, макар осъзнавайки как ще го гласувате. Мандат – за определен срок се избира или назначава едно лице.

Не знам на колегите дали им е смешно, но да отворят Конституционното право и ще прочетат това. Не съм го измислил аз. В противен случай мандатът се обезсмисля! Защо ще има мандати тогава, когато всеки може да бъде освобождаван, когато по една или друга причина не е удобен? И още нещо, мандатите не трябва да се дублират с основния мандат, примерно на парламента. Те затова са и различни като години - да няма съвпадения. И сега,

са посочени точно пет случая, предвидени в закона, когато могат да се прекратяват тези мандати. Извън тях не мо-о-оже да бъде прекратяван мандат, щом са с мандат! Виждам, че времето тече неумолимо. И още един член – 4-ти: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията”, обърнете внимание, „и законите на страната” – това, което всички знаем.

Има ли други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Гласували 122 народни представители: за

Благодаря Ви, Преминаваме към следващата точка. Господин Язов – процедура.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, предлагам да удължим времето за предложения между първо и второ четене по Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасното използване на ядрената енергия за срок от 21 дена. Режим на гласуване за направеното процедурно предложение за удължаване срока между първо и второ четене

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 38 от нашия правилник, предлагам да удължим днешното заседание до приемане на т. 2 и т. 3 от дневния ред, а именно Законът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор и проектите за решение за промени в постоянните комисии. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Постъпил е Доклад от Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Започваме с изслушване на Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Госпожо Стоянова, имате думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 054-01-35, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители на 21.04.2010 г. На заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители. На заседанието присъстваха председателят на Комисията за финансов надзор Петър Чобанов и представители на Комисията за финансов надзор, управителя на БНБ Иван Искров и подуправителя на БНБ Румен Симеонов, отговарящ за Законопроектът беше представен от народния представител Стоян Мавродиев. Той изтъкна основната цел на законопроекта, а именно необходимостта от съществено ревизиране на настоящата регулаторна политика и подобрения в дейността на Комисията за финансов надзор ситуация на фрагментиран и неадекватен надзор в небанковия финансов сектор в условия на глобална финансова криза, повишени рискове за финансовите пазари от така наречения трансграничен верижен ефект и силен спад на доверието във финансовите институции. Това представлява потенциална опасност за стабилността на системата и за защита правата и интересите на гражданите. По отношение на състава и функциите, и правомощията на Комисията за финансов надзор са първата група изменения, свързани със структурата и функциите на комисията. Със законопроекта се предвижда комисията да се състои от петима членове – председател, заместник-председатели, които ръководят трите управления – „Инвестиционна дейност”, „Застраховане” и „Осигуряване” и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица се предлага четвъртият член на комисията да има конкретни функции по отношение на жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на поднадзорните лица като същите ще се разглеждат координирано с ресорния заместник-председател и при констатиране на некоректни практики или неблагоприятни тенденции и рискове ще може да бъдат прилагани конкретни мерки, а не само да се отчита брой на получените жалби. Запазва се механизмът на конституиране на комисията посредством избор от Народното събрание. Мандатът да бъде 5 годишен. Промените ще дадат възможност за по-голяма прозрачност на пазара по отношение на собствеността на поднадзорните лица. В момента съществуват множество пазарни участници във финансовия сектор, който управлява чужди активи по отношение на които де факто не е възможно идентифициране кои са крайните действителни собственици. Липсата на такава обществено достъпна информация създава потенциални рискове и по този начин не дава достатъчна информация на потребителите за подобни услуги на граждани да избират институцията, на която да се доверят в управлението на своите средства. По отношение на всички нови лицензионни производства с изменение на секторните закони като Законът за пазарите на финансови инструменти, Законът за публичното прилагане на ценни книжа, Законът за здравното осигуряване, Кодекса за застраховане, Кодекса за социално осигуряване, се въвеждат изисквания към лицата, които желаят да получат лиценз, да разкрият действителните собственици на онези техни акционери, които притежават квалифицирано участие от 10% или над 10% от правата на глас в общото събрание. Аналогично, с цел подобряване ефективността на надзора, е предвидено засилване на координацията между Комисията за финансов надзор и други органи и институции като ДАНС, Комисията за защита на конкуренцията, МВР и чужди финансови регулаторни органи. Важна част от този законопроект е и Съветът за финансова стабилност. С този законопроект се предлага промяна на статута и функциите на Консултативния съвет по финансова стабилност като предложените изменения въвеждат Съвета като един постоянно действащ орган, разширяват значително функциите и целите му, като по този начин се осъществява в голяма степен регулярен обмен на информация, има за цел да координира политиката по осигуряване на устойчиво развитие на икономиката и финансовата система. Също така в законопроекта са заложени и текстове, които са свързани с агенциите за кредитен рейтинг. Предлагат се изменения, с които Комисията по финансов надзор и нейният заместник-председател – ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, се предлагат за компетентни органи по прилагането на Регламент ЕО/1060 от 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. по отношение на агенциите за кредитен рейтинг. По законопроекта отношение взе управителят на БНБ, председателят на Комисията за финансов надзор. По законопроекта се проведе обширна дискусия като комисията се обедини около следното становище: Между първо и второ четене следва да се прецизират редица текстове, касаещи квалификационните изисквания към членовете на комисията, да се обсъди необходимостта от възстановяване принципа на мандатност на комисията и да се обсъди подробно функционирането на Консултативния съвет, създавайки работещ орган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

054-01-35, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители на 21 април 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители. От името на вносителите беше изтъкнато, че предлаганите промени са свързани с необходимостта от съществено ревизиране на настоящата регулаторна политика и подобрение в дейността на Комисията за финансов надзор. Налице е комплексна инициатива на Европейския съюз за преструктуриране и засилване капацитета и компетентността на финансовия надзор, за да може да води успешна надзорна политика в рамките на Съюза. Това налага да бъдат преосмислени както съществуващото неформално разделение между трите сектора на КФН – ценни книжа, застраховане и осигуряване, така и липсата на достатъчна координация на банковия и небанковия финансов сектор. С настоящия законопроект се предлагат изменения в няколко основни направления - състав и функции на комисията, статут и правомощия на Съвета за финансова стабилност, координация и сътрудничество между регулаторните органи, защита на потребителите на финансови услуги, както и изменения, свързани с европейските регулации. Първата група изменения касаят структурата и функциите на Комисията за финансов надзор. Предвижда се комисията да се състои от 5-ма членове, а мандатът им да бъде 5 години. Предложението е в изпълнение на Решение № 870 на Министерския съвет от 10 ноември 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи. Промяната е продиктувана както от необходимостта за намаляване на разходите и облекчаване на държавния бюджет в условията на икономическа и финансова криза, така и с оглед анализа на законовите функции, правомощия и практиката на комисията до момента. Понастоящем комисията има председател, трима заместник-председатели, ръководещи трите управления инвестиционна дейност, застраховане, осигуряване, и други трима членове. Последните нямат специфични ресори и отговорности, а само заместват заместник-председателите и разглеждат жалби срещу техни актове. Поради изложените мотиви се предлага запазване на сегашните ресори на заместник-председателите и на функциите на председателя. Същевременно на четвъртия член на комисията се възлагат нови конкретни функции в две изключително важни направления. Предвижда се той да съдейства за ефективна и действена защита на интересите на потребителите на финансови услуги и да подпомага дейността на комисията във връзка с анализа на състоянието, тенденциите и стабилността на финансовите пазари, както и по идентифициране и управление на системните рискове. Промените на структурата кореспондират и на предложените изменения на функциите на финансовия регулаторен орган. Като изрична и основна функция на комисията се предлага разработването на правила и системи за управлението на рисковете на финансовите пазари. Запазва се механизмът на конституиране на комисията посредством избор от Народното събрание. За да се избегне възможността за предсрочна промяна или за вакуум в надзора, се предлага изборът на нови членове да се осъществява не по-рано от два месеца и не по-късно от един месец от изтичането на мандатите на действащите. Предвижда се Народното събрание да избере нов състав на комисията с нов 5-годишен мандат в срок от две седмици след влизане на закона в сила. С предложения законопроект се предвиждат и редица мерки в посока защита потребителите на финансови услуги. Предлага се четвъртият член на комисията да има конкретни функции по жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на поднадзорните лица, като същите ще се разглеждат координирано с ресорния заместник-председател. Една от основните цели на Комисията за финансов надзор, съгласно действащия чл. 11, е осигуряване на „стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари”. Един от елементите на прозрачността на пазара е прозрачността в собствеността на поднадзорните лица. Защитата на обществения интерес предполага финансовите институции, които управляват обществени средства, да бъдат прозрачни по отношение на собствеността и управлението им. С последните изменения на законите в областта на финансовите пазари се въведоха изискванията на европейското законодателство за оценка на репутацията на лицата, придобиващи значително участие във финансовите институции. Тези изменения обаче касаят само случаи на бъдещи придобивания и не обхващат проверка на заварени поднадзорни лица. На практика към момента съществуват множество пазарни участници във финансовия сектор, които управляват чужди активи и по отношение на които не е възможно идентифициране на действителните собственици. Липсата на обществено достъпна информация относно лицата, които стоят зад финансовите институции, създава потенциални рискове и възпрепятства правото на гражданите да изберат институцията, на която да доверят управлението на своите средства. Предвид всичко това, се предлага в тримесечен срок от влизане в сила на закона заварените поднадзорни лица да предоставят на комисията информация относно действителните им собственици, а комисията от своя страна да направи тази информация публична. Що се касае до всички нови лицензионни производства, със съответните изменения на секторните закони (Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за здравното осигуряване, Кодекса за застраховане и Кодекса за социално осигуряване) се въвежда изискване към лицата, които желаят да получат лиценз, да разкрият действителните собственици на онези техни акционери, които притежават квалифицирано участие – 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание. успешното функциониране на надзора на финансовия сектор – банков и небанков, от ключово значение е отличното сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Със законопроекта се предлага промяна на статута и функциите на Консултативния съвет по финансова стабилност. Предвижда се той да бъде постоянно действащ орган, като се разширяват значително неговите функции и цели. Постоянни членове на съвета ще бъдат министърът на финансите, управителят на Българската народна банка и председателят на Комисията за финансов надзор. Предложеният законопроект предвижда изменение и относно тарифата за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор. Към момента размерът на таксите е определен в приложение към закона и така всяка промяна на таксите е обвързана с изменение на закона. По аналогия с другите регулаторни органи се предлага първоначалните и годишните такси, които ще се заплащат от контролираните лица, да се регламентират в тарифа на Министерския съвет, приета по предложение на комисията. Предложени са и изменения, с които се определя Комисията за финансов надзор и нейният заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за компетентни органи по прилагането на Регламент (ЕО) 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. Посоченият нормативен акт е с пряко приложение и следователно не трябва да се въвежда в българското законодателство. България има задължение единствено да посочи компетентния орган, който ще го прилага. Предвидени са съответни административни санкции в случай на установени нарушения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предложено е и допълнение, произтичащо от идентифицирани проблеми във връзка с успешното реализиране на правомощията на комисията по отношение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 11 народни представители, „против” – 6, без „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители.”

внесен на 21 април 2010 г. от Стоян Мавродиев и група народни представители. На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: Елена Петрова – държавен експерт в отдел „Регулация на финансовите пазари” в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, и Диана Драгнева – държавен експерт в дирекция „Държавно юрисконсултство”. Народният представител Стоян Мавродиев представи мотивите към законопроекта. Първата група изменения засягат структурата и функциите на Комисията за финансов надзор. Предвижда се комисията да се състои от 5-ма членове, а мандатът да бъде 5 години. С предложения законопроект се предвиждат редица мерки в посока защита потребителите на финансови услуги. Предвидено е четвъртият член на комисията да разглежда жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на поднадзорните лица. Защитата на обществения интерес предполага финансовите институции, които управляват обществени средства, да бъдат прозрачни по отношение на собствеността и управлението им. В тази връзка в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлага в тримесечен срок от влизането му в сила заварените поднадзорни лица да предоставят на комисията информация относно действителните им собственици, което да стане публична информация. Със законопроекта се предлага промяна на статута и функциите на Консултативния съвет по финансова стабилност. предложените изменения Съветът става от Консултативен в постоянно действащ орган и се разширяват значително неговите функции и цели. Предложени са и изменения, с които се определят Комисията за финансов надзор и нейният заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за компетентни органи по прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг. Представителят на Министерството на финансите госпожа Елена Петрова изказа подкрепа за законопроекта, като информира народните представители, че е представено писмено становище с конкретни бележки от правно-технически характер. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за” и 5 „против” прие на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията по финансов надзор, № 054-01-35, внесен на 21 април 2010 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, надзор, № 054-01-35, внесен от Стоян Тодоров Мавродиев и група народни представители на 21 април 2010 г. На заседанието, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители. Законопроектът беше представен от народния представител Диан Червенкондев. В заседанието взе участие и Елена Петрова – държавен експерт в отдел „Регулация на финансовите пазари”, дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” в Министерството на финансите. в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 8 гласа „за” и 4 гласа „против” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 054-01-35, внесен от Стоян Мавродиев и група народни представители на 21 април 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.” Благодаря. на господин Тошев. По искане на представителите на Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Видно е, че от вносителите никой не желае да вземе думата. Явно е хубаво да избегнем от тази ситуация. Затова ще кажа няколко думи относно законопроекта. Явно е, че основната цел е да се промени съставът на комисията. Промените в този закон са козметични, необмислени, прибързано написани, непрецизно формулирани, което няма нищо ново относно тези законопроекти, които вие внасяте. Новото ръководство на комисията ще изпълнява същите функции както старото, но разликата е, че ще бъде назначено от вас. След силните приказки за преструктуриране на надзора, сливане на банков и небанков надзор и т.н., това на практика не го виждаме в този законопроект. Натискът върху комисията започна след тези приказки и на практика се пречеше тя да работи с непрекъснати изявления в медиите как ще бъде преструктурирана и дори закрита. След прилагането на Бюджет 2010 бе нарушена финансовата независимост на регулатора с драстичното и непропорционално на останалите институции орязване на бюджета, което в максимална степен затрудни нейната работа. Политическото решение за подмяна още тогава беше ясно на всички нас. Нещо повече, с внасянето на орязания бюджет на комисията, Министерският съвет наруши закона на Комисията за финансов

Въпреки това ръководството на комисията спази бюджетната дисциплина, завърши 2009 г. с 500 хил. лв. спестени разходи след съкращенията и преизпълни приходите с 30% над заложените, или с над 900 хил. лв. Въпреки силно редуцирания бюджет през 2010 г. ръководството на комисията не допусна просрочие. Беше постигнато намаление на разходите за наем с 30%, което е намаление с 270 хил. лв. годишно. Останалите разходи – почистване, охрана и поддръжка – бяха намалени с 20-30%. Не бяха осигурени достатъчно средства за заплати. Вследствие на това от 230 човека – служители на комисията през юни 2009 г., към момента те са 190, като е извършена процедура по масови съкращения. Разбира се, това вече е мода. Тоест там е постигнато желаното от вас намаление на администрацията, което не беше извършено почти никъде другаде. То явно е доста сериозно, щом

Не се уважава основен демократичен принцип за неприкосновеност на мандата, който започна преди една година за шестгодишен период от време. Сега се предлага да бъде прекратен. Влиза се в рязко противоречие с европейски и международни правила за независимост на финансовия надзор. По отношение на мотивите – по време на заседание на комисията стана ясно, че те са без основание, не се отнасят до сегашното ръководство на Комисията за финансов надзор и за съжаление се борави с термини, на които не се познава дори значението. Бяха посочени красноречиви примери за това, че комисията защитава правата на потребителите на финансови услуги. Комисията се намеси решително в казуса с делистванията. Благодарение на това беше попречено на делистването на 60% от компаниите на Българската фондова борса 240 от 400 компании, и бяха защитени интересите, забележете, на 900 хил. акционери! Повтарям – 900 хил. акционери! Комисията не позволи на държавата като мажоритарен акционер (75% дял в публично дружество) да наруши интересите на 5300 миноритарни акционери. Затегнаха се правилата за одобряване на търговото предложение и участие и общи събрания, за което можете да прочетете на страниците на комисията и в че Комисията за финансов надзор не провежда адекватна политика за защита на правата на потребителите на финансови услуги, тъй като през 2009 г. именно с оглед осигуряването на стабилността на пазара на застрахователни услуги, защита на правата на потребителите и осъществяването на надзор върху дейността на поднадзорните лица, са извършени 2275 проверки по документи, както и 68 проверки на място. В резултат на извършените проверки на място

За „спадналия авторитет” на институцията красноречиво говорят два клининг-проекта в Босна и Херцеговина и в Черна гора, в които сегашното ръководство на комисията е обучаваща структура. Колеги, виждате, че голяма част от мерките, които са написани вътре, а може би поради тази причина и вносителите се срамуват да излязат тук, за да ги защитят, не противоречат на здравата логика, а единствената цел е

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор с вносители Стоян Мавродиев и група народни представители. Моля, гласувайте.

и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И : Избира Асен Йорданов Агов за член на Комисията по бюджет и финанси.” Едно пояснение – това е на мястото на прекратилата пълномощията си народна представителка Мариана Даракчиева. Режим на гласуване!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение на основание чл. 73 за удължаване срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор от 7 на 14 дни. Режим на гласуване за направеното процедурно предложение за удължаване срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Гласували

предложение от съпредседателя на Парламентарната група на ГЕРБ госпожа Искра Фидосова със следния Проект за решение: „Р Е Ш Е Н И Е за промени в ръководството на Комисията по външна политика и отбрана

И : 1. Освобождава народния представител Живко Веселинов Тодоров като заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана. 2. Избира народния представител Живко Веселинов Тодоров за председател на Комисията по външна политика и отбрана.” Режим на гласуване!

Остават по-малко от 15 минути до 14,00 ч. Приехме Решение за удължаване на времето до приключване на тази точка. Формално чакам процедурно предложение.

Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение, което вярвам, че всички народни представители ще подкрепят, за прекратяване на заседанието, поради това че сме приели всички точки от дневния ред, които имахме предвид да приемем, ако се беше наложило да се удължава заседанието. Мисля, че сме изпълнили това, което беше за днешния ден като програма. Правя процедурно предложение за прекратяване на заседанието.